danas na dnevnom redu, imamo set zakona iz oblasti finansija. Osvrnuću se na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana i Predlog zakona o dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.Porez na dohodak građana uređuje oporezivanje prihoda građana koji se stiču po svim osnovama, odnosno iz svih izvora, osim onih koji su ovim zakonom izuzeti. Dohodak građana obračunava se na godišnjem nivou, odnosno za fiskalnu godinu. Da podsetimo ko je obveznik plaćanja godišnjeg poreza na dohodak građana. To su fizička lica koja su u kalendarskoj godini ostvarila dohodak veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade, po zaposlenom isplaćeno u Republici Srbiji, u godini za koju se utvrđuje porez i to rezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, nerezidenti za dohodak građana, ostvaren na teritoriji Republike Srbije.Rezident Republike Srbije je fizičko lice, koje je na teritoriji Republike Srbije ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa ili na teritoriji Republike Srbije neprekidno ili sa prekidima boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci, koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini. Ukoliko fizička lica ostvare prihod, tako što rade za pravna ili fizička lica koja nemaju predstavništvo, ni ogranak u Srbiji, dužni su da sami obračunavaju i plate porez.Cilj izmena i dopuna ovog zakona, jeste da se pojednostavi postupak utvrđivanja poreske obaveze za obveznike, koje ostvaruju prihode po osnovu rada, na koje se porez plaća samooporezivanjem.Rešenje koje se izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak predlaže, odnose se na preciziranje poreskih obaveza fizičkih lica koja obavljaju određene delatnosti, odnosno poslove, a poreske obaveze izvršavaju metodom samooporezivanja. U pitanju su rešenja koja se odnose na tzv. frilensere, odnosno slobodnjake koje su rezidenti Republike Srbije, a u svojstvu fizičkih lica, mogu putem interneta i korišćenjem elektronskih komunikacija da obavljaju poslove za strane firme ili iz inostranstva taj posao rade rade za firme na teritoriji Republike Srbije. To su uglavnom poslovi dizajnera, prevodilaca, ilustratora, marketinških stručnjaka i sličnih zanimanja, koje je moguće obavljati putem elektronskih komunikacija. Oni pružaju usluge časova stranih jezika, prevođenje, promocije, usluge razvoja softvera, a poslove nalaze na raznim digitalnim platformama za profesionalno umrežavanje. Najčešće novac od angažmana dobijaju na svoje devizne račune ili preko specijalizovanih platnih kartica, a veliki deo njih ima potpisane ugovore o delu sa kompanijom ili osobom koja ih angažuje. Frilenseri su Zakonom o porezu na dohodak, koji utvrđuje obavezu svih građana da plaćaju porez na dohodak građana, u skladu sa uslovima utvrđenim zakonom obuhvaćeni, kao i svi drugi građani koji ovoj obavezi podležu. Takva zakonska rešenja postoje u mnogim evropskim zakonodavstvima.Ovim izmenama zakona preciziran je način plaćanja poreza koje je za frilensere utvrđen za prethodni period, i to počev od 1. januara 2015. godine, do 30. septembra 2021. godine, ali na osnovu jučerašnjeg dogovora između Vlade i predstavnika udruženja frilensera, rok je pomeren za 1. januar 2022. godine.Osnovica za plaćanje poreza je prihod ostvaren po osnovu autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad, na koji se plaća porez samooporezivanjem. U vezi sa predloženim rešenjima, kao što sam napomenula, frilenseri su juče postigli dogovor sa predstavnicima Vlade, tako da će se izvršiti više promena. Jedna od promena odnosi se na oporezivi deo prihoda frilensera, tako što će se oporezivati godišnji prihodi iznad 768 hiljada, a ne kao u predlogu od 384 hiljade dinara.Još jedna olakšica je zakonom predviđena, a to je poreski odbitak na bazi normiranih troškova koji je po predlogu zakona iznosio 43%, a sada po postignutom dogovoru se povećava na 50%. Dakle, poreska obaveza koja će se obračunavati frilenserima na iznos prihoda od preostalih 50% ostvarenih prihoda moći će da se plaća na 120 jednakih mesečnih rata, u narednih 10 godina treba da se izmiri ovaj dug, što moramo priznati jeste veliki benefit.Osim obaveza fizičkog lica koje ostvari prihode iz inostranstva je da podnesu poresku prijavu, u roku od 30 dana, od svakog pojedinačnog ostvarenog prihoda i da plati pripadajući porez i doprinose. Postoje dva načina na koji se vrši obračun za plaćanje poreza fizičkih lica. Osnovna razlika u tome da li fizičko lice ima dodatni posao ili je nezaposlen.

lice nije zaposleno obračunava se doprinos za zdravstveno osiguranje po stopi od 10,3%, po novom dogovoru omogućiće se upisivanje radnog staža navedenim frilenserima, srazmerno uplaćeno delu obaveza.

Za podnošenje poreske prijave ovim putem mogu se koristiti internet kiosci koji postoje u filijalama poreske uprave, a nakon toga poreska uprava utvrđuje tačnost navedenih podataka. U papirnom obliku neposredno nadležnoj jedinici poreske uprave prema mestu prebivališta i tada poresku prijavu podnosite lično ili preko punomoćnika koji je ovlašćen za podnošenje poreske prijave i preuzimanje radnje u vezi sa prijavom.U Republici Srbiji 2,2 miliona građana plaća porez i doprinose. Ovi izmenama moramo da podignemo svest svih građana u Srbiji da porez moramo svi da platimo. Stoga će poslanička grupa SPS u danu za glasanje podržati sve predloge zakona na dnevnom redu. Spasojević. **Goran Spasojević** Zahvaljujem se uvaženi predsedavajući, gospodine Orliću, poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije.Danas na dnevnom redu ima set zakona koji će olakšati sve ono što smo juče imali na dnevnom redu kao rebalans budžeta. Moja obaveza je da zbog građana Srbije kažem zašto ću ja i moje kolege podržati, a zašto pre svega podržavaju građani opštine iz koje ja dolazim i građani Mladenovca zašto su juče reagovali, rekao bih po prvi put onako pozitivno na dešavanja iz Narodne skupštine kada je na temi dnevnog reda budžet, usvajanje budžeta, jer uvek dolazi do raznih, i budžet i rebalans budžeta su uvek mogućnost da se donose razni zaključci, da se misli da li je nešto moglo da bude drugačije ili je nešto moglo da bude drugačije spakovano, prezentovano narodu.Međutim, građani su juče ispratili kompletnu diskusiju i ono što ih je fasciniralo da je ovaj rebalans budžeta apsolutno urađen u skladu sa potrebama i interesima građana i Mladenovca i naše zemlje kompletno.Ono što smo juče čuli u nekim komentarima od mojih kolega bilo je da je ministar promenio određene stvari i navike kada se tiče finansija i prezentovanja to građanima i to je potpuno tačno i u pravu i ostavili ste vrlo malo prostora nama poslanicima. Zato mi u razgovoru sa građanima prenosimo da građani upravo žele takav rebalans, upravo žele takav odnos i upravo žele ovo što se dešava trenutno u Narodnoj skupštini i nemaju nikakvu dilemu ko i kako i na koji način radi u njihovom interesu.Juče smo čuli komentare da ste imali dijalog sa Fiskalnim savetom. Ja ne bih ništa drugo rekao, građani su razumeli kada na vaše pitanje – a šta je trebalo i zbog koga je trebalo donositi i budžet i rebalans i sve ovo što smo radili u prethodnih nekoliko meseci, radilo se isključivo i jedino u interesu građana Srbije. Zato tu jesmo danas u odnosu na sve druge, posebno u okruženju, a i u odnosu na mnoge zemlje u regionu i ovoj borbi sa kovidom koja je zaista, rekli smo to i ponovili nekoliko puta, zaista katastrofa biblijskih razmera.Moram iskreno da kažem, imam veliki broj prijatelja i u regionu i rodbine i u inostranstvu i u dijaspori koji žive. Osećao sam se ponosno. Nema ko nije pozvao i pitao da li može da dođe kod nas da se vakciniše, da li i na koji način se borimo sa ovim problemima. Kako je moguće da jedna Srbija koja je prezentovano potpuno drugačijem svetlu i u Evropi i u svetu bude ovako uspešna u ovoj borbi? To je zato što je naša zemlja na čelu sa našim predsednikom i na čelu sa ovom Vladom i mogu da kažem slobodno i sa ovim parlamentom u kome smo se dogovorili da ćemo raditi zajedno na rešavanju svih problem, uradila mnogo kvalitetnih stvari i mnogo pre drugih.To jeste da možda malo smeta drugima, ali nema Srbina ili nema čoveka u našoj zemlji koji u odnosu na sve druge ne može da kaže da smo daleko bolji i daleko uspešniji.Da kažem onako iskreno, po prvi put sam, kada su komentarisali ove subvencije i mere građanima, u odnosu na 6.200.000, ja sam siguran da je veliki broj ljudi koji radi u inostranstvu iskoristio to pravo, a prijavljen je bio kod nas da podigne tih 100 evra. Da ne pričam o ljudima koji rade u tim nezavisnim regulatornim telima i Fiskalnom savetu, siguran sam da su i oni. Zar nije malo cinično.Ja ne bih Fiskalni savet više komentarisao, to bi prepustio svom kolegi Veroljubu Arsiću. On to sjajno radi, odlično prati rad i komentare Fiskalnog saveta. I to je jedna od stvari koju su primetili građani Srbije, da ono što oni žele zbune javnost i da predstave potpuno drugačiju politiku Vlade i Ministarstva finansija i ovog parlamenta, je da objasni na pravi način da to nije poruka stručnjaka, da je to više politička poruka nego bilo šta drugo.Ono što moram da kažem i ono što je posebno ostavilo utisak. Ove mere u iznosu od 257 milijardi nema koga nisu dotakle i ko nije obuhvaćen njima. Ne postoji građanin Mladenovca koji nije osetio na posredan ili neposredan način. Reći ću samo da imamo 6.000 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji opštine Mladenovac. Subvencije u iznosu od preko 5 milijardi su upravo iskorišćene za te stvari.Kada smo došli u priliku i situaciju da ti poljoprivrednici u nekom trenutku pomisle da neće moći da ostvare svoje pravo ili subvencije na koje ozbiljno računaju, koje su presudne u njihovom bavljenju, životu i radu, jer to su velike porodice u pitanju, ne samo pojedinci, država je pronašla načina, pronašla mogućnost i izašla u susret.To su stvari koje vraćaju poverenje i u poljoprivrednu proizvodnju, to su stvari koje vraćaju poverenje u Vladu

ali je poruka važna da Vlada Republike Srbije, shodno mogućnostima i finansijskog stabilnosti zemlje, pomaže i izlazi u susret građanima Srbije.Da tako nije bilo i da prvi nabavimo i respiratore, da nismo uspeli da prvi nabavimo i vakcine i da sve ovo uradimo, pitanje je šta i kako bi se dešavalo sa našom zemljom. Na našu sreću i na sreću svih građana Srbije, imam utisak da polako u ovoj borbi sa kovidom, izlazimo na najbolji mogući način i čini mi se da ćemo uspeti među prvima da se konsolidujemo i da zauzmemo startnu poziciju u dešavanjima, i finansijskim i ekonomskim, u regionu i u Evropi, i da budemo u prednosti.Ja molim i upućujem apel svim građanima koji nisu iskoristili mogućnost da bilo koju vakcinu prime, da to urade u što kraćem roku. Tako ćemo omogućiti našoj zemlji da bude u prednosti u odnosu na druge.Ono što mi je takođe jako važno i dobar znak i vesnik proleća, to je da je u ovom rebalansu bilo prostora i mogućnosti za pomoć sportistima i sportu. Zašto je to važno?O tome nismo puno govorili ovde, ili je bilo pomenuto nekoliko stvari, a meni je izuzetno važno, zato što je to signal i znak da se polako vraćamo u normalan život.Sport je najbolja i najvažnija prevencija, a da ne kažem i nešto iz čega možemo još kvalitetnije i bolje da se izdvojimo.Pogledajte koliko međunarodnih takmičenja smo predvideli ovim rebalansom budžeta, imali smo organizaciju i to moram da istaknem, posebno da smo i u kovidu imali organizaciju svetskog prvenstva u rvanju, koje je besprekorno organizovalo i dalo priliku našim sportskim radnicima, pozvani su sa mnogih evropskih i svetskih institucija da učestvuju u organizaciji.To je sve zahvaljujući ovim stvarima i merama koje radimo. Velika sredstva su opredeljena za olimpijski i parolimpijski savez, za Sportski savez Srbije, za međunarodna takmičenja, svetsko prvenstvo u boksu, atletici i da ne nabrajam sva takmičenja koja nas očekuju u narednom periodu.Ostalo je da samo svojom odgovornošću i samo svojim predanim radom pokažemo da u narednom periodu želimo da svi zajedno postignemo još bolje rezultate.To pokazujemo svakoga dana i građani to svakoga dana osećaju.Ja se nadam iskreno da ćemo, ako ne, među najboljima uspeti da iz ove velike krize izađemo i da ja na kraju svog govora kažem i istaknem posebno jednu stvar, da zamolim i uputim apel svim građanima i svim sportistima, koji to još nisu uradili, da se vakcinišemo i da polako vratimo i publiku na terene, da možemo da organizujemo takmičenja onakva kakva su i nekad bila i da možemo svi zajedno da se vratimo najboljem životu i radu.Zbog radu.Zbog ovakvog stava i mišljenja građana i Mladenovca i naše kompletne zemlje, ja ću svakako u danu za glasanje podržati sve ovo, u želji da ćemo na najbolji mogući način naći put iz ove krize.Zahvaljujem se.

poštovani narodni poslanici, danas pred nama nalazi se set zakona kao mera podrške privredi i građanima za ublažavanje pandemije izazvane virusom SARS CoV-2 koji izaziva bolest Kovid 19.Pandemija koronavirusa postavila pred ekonomsku politiku Srbije kao i uostalom pred sve zemlje u svetu jedan težak izazov za očuvanje privredne aktivnosti, za očuvanje životnog standarda, za očuvanje života i zdravlja građana Srbije.Odgovorna država Srbija na čelu sa odgovornim predsednikom, gospodinom Aleksandrom Vučićem, a zahvaljujući dobroj ekonomskoj politici dobrim stanjem u budžetu omogućila je da i ove godine imamo treći paket mera kao podršku privredi i podršku građanima za ublažavanje pandemije izazvane korona virusom.Dva paketa ovih mera imali smo u 2020. godini, u maju i oktobru koji su omogućili da suzbijemo dramatičan pad naše privredne aktivnosti da omogućimo dobru likvidnost, da omogućimo životni standard našim građanima i da omogućimo proizvodne kapacitete.Pokazali smo da odgovorno državotvornom politikom imamo javni dug koji je manji od 60%. Ovo je pred državu Srbiju 2014. godine, postavio kao cilj tadašnji premijer, a sadašnji predsednik gospodin Aleksandar Vučić, koji je na čelo Vlade došao i zatekao dug koji je tek 2014. godine, iznosio 75%.Hrabrom 75%.Hrabrom i snažnom odlučnom borbom uspeo je da podigne privredu i ekonomiju Republike Srbije, a njegove rezultate vidimo danas. javni dug koji je manji od mastriksa, vidimo da je nezaposlenost u Srbiji na 9%, vidimo da je broj zaposlenih za 400 hiljada veći od 2009. godine, vidimo to kroz autoputeve, jer je broj izgrađenih kilometara autoputeva u poslednjih pet godina veći nego što je bio u poslednjih 50. Vidimo i kroz direktna strana ulaganja, jer je Srbija u godini korone, u 2020. imala bruto 3,2 milijarde evra direktnih stranih investicija, što čini dva puta više od ukupnog zbira svih stranih investicija, svih zemalja u regionu.Srbija se bori na dva fronta protiv pandemije. Bori se i na frontu ekonomije, bori se i na frontu zdravlja. Bori se masovnom vakcinacijom, i to zahvaljujući upravo predsedniku Republike Srbije koji je na vreme upravljajući rizikom obezbedio da naša Srbija dobije ukupan broj vakcina za sve građane ove Srbije i to četiri različita proizvođača što nas svrstava u četiri zemlje sveta koje imaju takav odabir vakcina.Svesni smo da smo vakcinisali 3,6 miliona ljudi u jednoj ili u drugoj dozi, da nam je ove sedmice stiglo još 130.000 vakcina "Sputnjik V", 112.000 "Fajzerove" vakcine, a da očekujemo još pola miliona "Sinofarm" vakcine.Ovo nas svrstava u prvih pet zemalja sveta sa ukupnim brojem vakcinisanih građana u jednoj zemlji i to pored Izraela, SAD, Čilea i Bahreina. Ne mogu se mnoge zemlje pohvaliti ovim što je uradio predsednik Srbije, Aleksandar Vučić.Pre dva dana Srbiju je posetio direktor Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, Hans Kluge i pohvalio je Srbiju i njeno rukovodstvo u borbi protiv pandemije izazvane virusom Korona zato što je imala masovnu vakcinaciju, obezbeđenu dovoljnu količinu vakcina, mobilizaciju zdravstvenih radnika koji se bore protiv korona virusa i koja je u rekordno brzom roku izgradila dve bolnice, a znamo da za deset dana kreće izgradnja treće u Novom Sadu. Takođe se mnoge zemlje ne mogu ovim pohvaliti.To je ono što Srbiju svrstava u sam vrh na zdravstvenoj lestvici. Ono što možemo da kažemo i da ponovimo n puta, kao što smo danas ponovili da će građani Srbije moći da dobiju pomoć u trećem paketu mera koji je vredan 257 milijardi dinara.Mi smo u prvom kvartalu imali planirani deficit koji bi trebao da iznosi 80,9 milijardi dinara. Naš ostvareni deficit vio je 23,7 milijardi dinara, što pokazuje da smo u prvom kvartalu imali za 500 miliona evra bolji rezultat, što omogućava da imamo treći paket mera.Treći mera.Treći paket mera obuhvatiće i zaposlene u velikim preduzećima koji čini 300.000, koji će pored zaposlenih preduzetnika i zaposlenih u malim i srednjim preduzećima, to je ukupno 1.505.000 dobiti pomoć od države u vidu dva puna minimalca. Ovim će biti obuhvaćeni i radnici samostalni umetnici, radnici u hotelijerstvu, ugostiteljstvu, a takođe i autoprevoznici.Naši

za još 50 evra, što čini ukupno za penzionere 110 evra.Ovim su obuhvaćeni i nezaposleni, odnosno sva lica koja se nalaze sa datumom 15. april na NZS, koja će dobiti još dodatnih koja će dobiti još dodatnih 60 evra.Naši građani na KiM, dodatnih 100 evra, i 200 evra oni koji nisu zaposleni.To je ono što Srbija radi, Srbija na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem.Iz ovog razloga i svih pohvala koje Srbija dobija iz Evrope i sveta za svoju borbu protiv pandemije izazvane virusom korona, postoji jedna grupacija ljudi predvođena Đilasom, Marinikom Tepić, Obradovićem i Jeremićem, čiji je jedini cilj srušiti Vučića, srušiti stabilnu ekonomiju Srbije i preuzeti sve ove zasluge.Bojim se i da pomislim kako bi Srbija izgledala da je ova nesrećna pandemija nas zatekla u ono vreme kada su oni bili na vlasti, kada su ispraznili budžet, niti bi imali vakcine, niti bi izgradili bolnice, niti bi mogli da nabavimo respiratore.Srbija je danas vele sila, vele sila zato što planiramo da sagradimo fabriku koja će proizvoditi vakcine protiv korona virusa, a planiramo da obnovimo "Torlak" i da uložimo u njega 100.000.000 evra, kako bi "Torlak" proizvodio četvorovalentnu vakcinu protiv virusa influence, odnosno protiv virusa gripa, što je zaista svrstava u vele silu na zdravstvenoj lestvici, obzirom da samo dve zemlje, a to su Francuska i Engleska imaju ovakvu vakcinu.Ono što je rekao Dostojevski, a to je "Kada izgubiš bogatstvo nisi izgubio sve, ali kada izgubiš zdravlje izgubio si sve." Zato, još snažnije u masovnu imunizaciju da pobedi Srbija, da pobedi život za još jaču i bolju Srbiju za svu našu decu.Živela Srbija.

podržati set ekonomskih zakona o kojima danas raspravljamo, kao i rebalans budžeta koji je juče bio na dnevnom redu.Ovi zakoni jako su važni kako bi državi pružili adekvatne ekonomske mehanizme za borbu protiv korona krize, korona kriza koja je prateći činilac epidemije korona virusa zahvatila je gotovo sve zemlje u svetu činioce ekonomskih politika tih zemalja nametnula potrebu da svakodnevno prate ekonomske parametre i adekvatno reaguju koristeći sve raspoložive fiskalne i monetarne instrumente.Vidimo da one države koje imaju mudro vođstvo, kao što je to slučaj u Srbiji, one države koje imaju dovoljno novca za to i one države koje imaju konsenzus oko ključnih nacionalnih ciljeva mnogo lakše i mnogo bolje prolaze kroz krizu. One države u kojima ne postoji konsenzus oko ključnih nacionalnih pitanja i koje su u krizu ušle opterećene velikim javnim dugom, dosta teže prolaze kroz ovu krizu, a još će teže proći kada se kriza bude završila i nastupe novi ekonomski, ali i međunarodni politički odnosi.Srbija odnosi.Srbija se, hvala Bogu, na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem odlično snašla u vreme epidemije korona virusa i vreme ekonomske krize koju je ta epidemija izazvala i prošlu 2020. godinu završili smo sa najmanjim padom BDP-a u Evropi, svega 1%. Građani koji ne razmišljaju o brojkama mogu lako da primete da u Srbiji nije bilo pada ekonomske aktivnosti, niti je porasla nezaposlenost. Naprotiv, nezaposlenost je u 2019. godini iznosila 10,4%, a u 2020. godini svega 9%, bila je jednocifrena. Prosečna zarada u Republici u 2020. godini dostigla je iznos od 560 evra.Srbija je tokom 2020. godine uspešno realizovala dva paketa mera pomoći građanima i privredi, a mi danas odlučujemo o sprovođenju i trećeg paketa mera. Ovaj paket, kao i prethodna dva, usmeren je i na građanstvo i na privredu.Svi oni građani koji se putem portala Uprave za trezor ili kol centra budu prijavili za direktnu pomoć države mogu da računaju na pomoć u iznosu od 60 evra, dva puta po 30 evra.

koji će dobiti dodatnu pomoć od 100 evra, dok će oni nezaposleni dobiti dodatnu pomoć od 200 evra.Svima je jasno da će ova pomoć građanima ujedno pomoći i privredi, zato što će uvećati domaću tražnju. Pomoć privredi jeste direktna, ali i putem garantnih šema.Direktna pomoć privredi odnosi se na opštu pomoć svim privrednim subjektima, ali i na sektorsku pomoć onim privrednim subjektima koji su najugroženiji pandemijom.Svi privredni subjekti u Srbiji, znači i preduzetnici i mikro, mala, srednja i velika preduzeća, apsolutno svi od države će dobiti tri puta po 50% minimalne zarade. To je april, maj i jun ove godine.Pored

pomoć.Ugostiteljstvo i turizam dobiće u julu i avgustu još po jednu celu minimalnu zaradu, dok će gradski hoteli dobiti pomoć od 350 evra po krevetu i 150 evra po sobi. To je, znači, najmanje 500 evra po sobi. Prevoznici će dobiti pomoć šest puta u ovoj godini po 600 evra po svakom autobusu.Kada saberemo svu pomoć koju je ova država

garantna šema usvojena prošle godine iznosila je dve milijarde evra i vi ste nam, ministre, malo pre saopštili da je već milijardu i 700 miliona evra iz te šeme sredstava angažovano. Zbog toga tu prvu garantnu šemu proširujemo za 500 miliona evra.Pored

Tu je garancija države bankama veća, ali je i veći grejs period i veći broj rata otplate.Pored sve ove pomoći privredi i građanima svakako da pozitivno na ekonomske tokove u našoj zemlji utiče i do sada najveći investicioni ciklus koji je ova država videla. Svesni smo da Republika Srbija u ovoj godini već sada gradi četiri auto-puta, a da će do kraja godine započeti još četiri, što je ukupno osam.Kada osam.Kada je bilo ko u ovoj zemlji mogao da zamisli da će naša Republika Srbija u jednoj godini graditi osam auto-puteva? Da pomenem onaj auto-put koji je možda najznačajniji građanima grada iz kog dolazim, a to je auto-put Niš – Merdare, odnosno auto-put koji će da spoji Niš sa lukom na južnom Jadranu koji uskoro kreće da se gradi. Takođe bih izdvojio i Moravski koridor koji će da spoji jugoistok sa jugozapadom naše zemlje, odnosno Koridor 10 i Koridor 11.To 11.To nije sve. Naša država investira u apsolutno svakom gradu i opštini u ovoj zemlji. Do svakog građanina u u bilo kom selu, opštini ili gradu doći će vodovodna i kanalizaciona mreža do 2025. godine i to više nije pitanje volje, želje ili novca. Volja i želja postoje, iskazane u programu „Srbija 2025“, novac postoji, obezbeđen je za to, a brzina izvođenja radova zavisi isključivo od lokalnih samouprava i njihove sposobnosti i brzine da pripreme projektnu dokumentaciju i konkurišu kod države.Srbija aktivno ulaže i u svoj zdravstveni sistem.

u procesu nabavljanja vakcina na svetskom tržištu, lider u postupku vakcinacije, a uskoro postaje lider i u proizvodnji vakcina.Već smo krenuli sa proizvodnjom ruske „Sputnjik V“ vakcine na Institutu „Torlak“, u koju će biti uložena i dodatna sredstva, a izgradićemo i potpuno novu fabriku vakcina u kojoj ćemo da proizvodimo kinesku „Sinofarm“ vakcinu i Srbija će imati dovoljno vakcina ne samo za sve svoje građane, već i za ceo region Jugoistočne Evrope.Srbija lider i u privlačenju direktnih stranih investicija. U 2020. godini nijedan strani investitor nije odustao od ulaganja u Srbiju. Privukli smo 3,1 milijardu evra, što je dva puta više, nego sve ostale zemlje u regionu Zapadnog Balkana, ali Srbija želi još više. Zato nastavljamo sa aktivnim merama ekonomske politike, nastavljamo sa privlačenjem direktnih stranih investicija, jer Srbija je zemlja koja je željna razvoja, željna još više novih fabrika i još više radnih mesta.Ponoviću još jednom, kao i moje kolege iz poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, podržaću sve ekonomske zakone.Hvala. **Vesna Nedović** Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, razlozi za donošenje izmene Zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mere podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije imaju za cilj ublažavanje ekonomskih i finansijskih posledica.Ovaj treći ekonomski paket obezbediće dodatnih 500 miliona evra za privrednike, kako bi se obezbedila dodatna likvidnost. Pomoć se odobrava privrednim subjektima za finansiranje likvidnosti i obrtna sredstva čija je delatnost obustavljena ili bitno otežana. Republika Srbija preuzima obavezu kao garant bankama.Cilj mera trećeg paketa je pomoć privrednim subjektima za vreme i po prestanku ovog takoreći vanrednog stanja, da bi se sprečila likvidnost i otpuštanje zaposlenih.Vraćanje kredita ne može biti duže od 36 meseci, grejs period u trajanju od devet do 12 meseci, osim u slučaju promene moratorijuma uvedenog propisima Narodne banke. Kredit je u opticaju za 30 dana, što se tiče novih kredita, i šest meseci za obnovljene kredite. Garantna šema, kao što je rečeno, predstavlja meru podrške privrednim putem portfolio garancija za ublažavanje posledica pandemije bolesti Kovid-19. Portfolio je skup pojedinačnih garancija Republike Srbije. Ona je bezuslovna, plativa na prvi poziv i izdata u korist banke.Republika Srbija se obavezuje da će obezbediti u budžetu odgovarajuća sredstva neophodna za izvršenje obaveza preuzetih po osnovu garancija. Maksimalni dozvoljeni iznos obračunava se kao proizvod osiguranih portfolija pojedinačne stope, stope pokrića 80% i stope maksimalne garancije 32%. Početkom otplate kredita pojedinačna garancija se sukcesivno smanjuje i srazmerno umanjenju glavnica obezbeđenog portfolijom.Lica koja ne mogu biti korisnici kredita garancijom iz garantne šeme su lica koja su na dan 29. februara 2020. godine bila sa teškoćama ili su imali neizmirene obaveze. Pod dva, lica koja imaju neizmirene obaveze po osnovu poreza, lica kojima Republika Srbija, lokalna samouprava, autonomna pokrajina, ima učešće u vlasništvu više od 10%. Pod četiri, korisnici čija su dugovanja bila u statusu neizmirenih obaveza ili prema kojima je banka preuzela mere restrukturiranja u periodu od 12 meseci pre 29. februara 2020. privredna društva nad kojima se sprovodi sporazumno finansijsko restrukturiranje, recimo, postupak prinudne likvidacije i lica koja su već korisnici kredita obezbeđnog garantnom šemom u skladu sa ovim zakonom.Lica koja mogu biti korisnici kredita obezbeđenog garancijom iz tarifne šeme su lica sa sedištem u Republici Srbiji, uključujući i poljoprivredna gazdinstva

godini.Kriterijum propisan ne odnosi se na sledeća lica. To su mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u sektoru putničkog transporta, ugostiteljstva, turističkih agencija, hotelijera.Banka je dužna da izveštava Ministarstvo finansija i Narodnu banku Srbije o realizaciji garantne šeme iz ovog zakona, a kontrolu ovog zakona realizuje i vrši Ministarstvo finansija.Treći paket pomoći za privredu i građane vredan je 257 milijardi dinara i u njegovom okviru su minimalne zarade za mesec mart, april i jun. Direktnu podršku države u visini od 50% minimalca u periodu od tri meseca dobiće ukupno 1.505.093 preduzetnika i zaposlenih u mikro, malim, srednjim i velikim preduzećima. Privrednici se obavezuju da ne smeju da smanje broj zaposlenih i da ne mogu da isplaćuju od ovih para dividendu. Ovim paketom uključena su i velika preduzeća, ali ne i banke i finansijske institucije.Pored

Punoletni građani, kojih ima 6,2 miliona, dobiće novih 60 evra, a isplata će ići u dve rate u maju i novembru. Penzioneri će dobiti dodatnih 50 evra i nezaposleni dodatnih 60 evra.Punoletni građani moći će da se prijavljuju za novčane pomoći od 28. aprila do 15. maja, elektronski, preko portala Uprave za trezor ili telefonskim putem.Predsednik Srbije je prilikom nedavnog boravka u Rudnoj Glavi, prilikom vakcinisanja u ovom selu, meštanima je obećao fabriku koja će oživeti ovaj deo istočne Srbije. Odgovorni predsednik ispunjava svoja obećanja. Pogon kompanije „Jumko“ iz Vranja biće sagrađen u centru Rudne Glave i u ovom pogonu biće zaposlenih oko stotinu žena iz ovog kraja. Započeti su zemljani radovi za postavljanje temeljca za buduću fabriku, a predviđeno je da se gradnja ovog objekta uspešno završi do Vidovdana. Konkurs za prijem radnica je već raspisan i svakodnevno se primaju prijave.Maestralno vođenje spoljne politike našeg predsednika Aleksandra Vučića rezultiralo je da današnja Srbija ima moćne i uticajne prijatelje i u EU, kao što ima u Rusiji i Kini. O tome govore četiri vrste vakcina za naše građane i ne samo za naše građane, nego i građane iz regiona. Nema države u regionu kojoj Srbija nije pomogla u donacijama raznih vakcina značajnih doza.Oživljavanjem „Torlaka“ Srbija može da računa na proizvodnju 30 miliona jedinica vakcine i tako postaje prva evropska zemlja, osim Rusije, koja proizvodi Sputnjik V vakcine. Napominjem, prošle nedelje je izašlo prvih 1.100 doza vakcina koje su poslate u Rusiju na proveru kvaliteta.Sem što našu zemlju posećuju građani susednih zemalja radi vakcinisanja, Srbiju posećuju građani Nemačke, Austrije, Švajcarske iz istog razloga. O uspešnoj imunizaciji o našoj zemlji govori ceo svet.Sem proizvodnje Sputnjika V, „Torlak“ će proizvoditi i druge vakcine koje će se prodavati i već imamo potražnju iz celog sveta. „Torlak“ će biti treći proizvođač u svetu koji će praviti četvorovalentnu vakcinu protiv sezonskog gripa.Dok se naša zemlja uspešno bori protiv pandemije, mnogo bolje nego i veće i moćnije zemlje Evrope i sveta, naša opozicija se bori među sobom ko je lider i ko bi bio kandidat za predsedničke izbore, ali ako bi mogli samo da ušetaju u Predsedništvo, bez izbora i bez građana Srbije. Sem Boška Obradovića, kao, jel, novog lica, tu je i gospođa preletačević Marinika Tepić. Ali, ona nije novo lice. Potraga za novim licem je jako intenzivna.Nije ni novo da se ne trpe Đilas i Vuk Jeremić, toliko da je Đilas pokušao da rasturi Narodnu stranku. Vuk Jeremić mu to nikad neće zaboraviti. Boško svako malo im preti kako će ih napustiti, jer, kako kaže, on je novo i neistrošeno lice. Oni čak i ne mogu da se dogovore oko njihovih kandidata za dijalog, a za izbore videće. Veliko je 3% za prelaz preko cenzusa.Da se ne zaboravi, 17. aprila opštinsko rukovodstvo gradske opštine Zemun prisustvovalo je parastosu i polaganju venaca na grob nevino postradale devojčice u NATO bombardovanju Milice Rakić. Trogodišnja devojčica tragično je izgubila život i postala večni simbol žrtve. Njen spomenik nalazi se u Tašmajdanskom parku u Beogradu i spomenik je svoj postradaloj deci žrtvama akcije „milosrdni anđeo“. Srpska pravoslavna crkva pokrenula je inicijativu da Milica Rakić bude proglašena za svetiteljku.U danu za glasanje podržaću ovaj predlog zakona, kao i moja poslanička grupa Aleksandar Vučić – za našu decu. Zahvaljujem.

na današnjoj sednici razmatramo rebalans budžeta i prateće finansijske propise, uz rebalans budžeta u 2021. godini.Juče je neko od poslanika rekao – malo je neuobičajeno da sada vršimo rebalans. Ja smatram da rebalans budžeta i prateće finansijske zakone treba menjati kad god se ukaže potreba za to, a to treba da radimo odgovorno, u interesu građana, u interesu privrede, a naročito ako se rebalansom, pored ostalog, raspoređuje višak prihoda u odnosu na planirani prihod. prihod. Znači da država dobro funkcioniše, ubira poreze i druge obaveze i samim tim i privreda dobro funkcioniše.Ono

dobro razvijena, gde ima potrebe da se ulaže u poljoprivredu, da se pomaže poljoprivrednicima. Ovim rebalansom je dato novih 5,5 milijardi i to je povećanje budžeta poljoprivrede za 10,43%. Ozbiljno povećanje. Kad se saberu sredstva koja su bila predviđena prvobitnim budžetom i rebalansom, to je 58,3 milijarde za poljoprivredu u Srbiji, što je 5% od ukupnog budžeta u ovoj godini, a to nam je i bio cilj, da ove godine stignemo do tih 5%.U okviru cele poljoprivrede želeo bih danas da kažem nešto što mislim da je jako bitno i da interesuje naše poljoprivrednike, a pogotovo u pojedinim krajevima. Protivgradna zaštita ili zaštita naše poljoprivrede ili fabrike na otvorenom nebu. Ova država je krenula sa automatizacijom protivgradne zaštite u odnosu na manuelni deo, odnosno ručni deo i ta automatizacija u protivgradnoj zaštiti gde god je urađena pokazala se mnogo efikasnijom i boljom u smislu zaštite poljoprivrednih useva.

aspekt zaštite poljoprivrede je preko osiguranja u poljoprivredi, odnosno poljoprivrednih useva. Kombinacija dobre protivgradne zaštite i osiguranja poljoprivrede je najbolja kombinacija. Međutim, vrlo često se desi da naši poljoprivredni proizvođači nisu dovoljno finansijski spremni da osiguraju svoje poljoprivredne useve, voće i vinograde i jednostavno ostanu bez tog vida osiguranja, a desi se da imamo u tom periodu grad, koji nam uništi poljoprivredne useve. Zato je tu država koja treba da pomaže, i pomaže, da premije osiguranja za poljoprivredu dotira sa određenim procentom.Jedan kraj u Srbiji posebno zaslužuje pažnju, a to je mačvanski i sremski okrug.

sa druge strane Drine je slaba protivgradna zaštita, tako da su nama mačvanski i sremski okrug najviše ugroženi, zato što nemamo protivgradnu zaštitu koja može sprečiti grad ranije nego što on dođe na tu teritoriju. To nam je prva linija gde grad napada, imajući u vidu neku analizu u poslednjih 10-15 godina, to su dva okruga koja su najviše ugroženi od grada. U ta dva okruga treba najviše i osiguravati poljoprivredne mačvanski i kolubarski okrug nisu u onim okruzima koji dobijaju 70% od premije osiguranja i moj je predlog da jednostavno kroz ovaj rebalans i ova sredstva koja smo dobili,

zaštitimo.Kratko ću reći, ako pogledamo reljefni deo ta dva okruga, tu imamo ravnicu Srema, Mačve, imamo Pobrđe, Podrinje, Posavotamnave, Tamnave, imamo jedne fine krajeve Azbukovice i Rađevine, imamo Sokolske planine, Jagodnju, Cer, Frušku goru, ispresecane rekama Ljuboviđa, Jadrom, Tamnavom, Savom i naslonjeno na Drinu. Samo kad to kažete, vidite šta sve može u tim krajevima da se radi vezano za poljoprivredu i mislim da osiguranje u poljoprivredi treba da u tim krajevima bude u procentu od 70%.Ta poljoprivreda je ugrožena tim rizicima i finansiranje od strane države kroz ovaj rebalans i kroz određene akte koje donosi Vlada jednostavno treba da budu u okviru onih okruga koji se posebno štite.Ja neću previše danas govoriti, mislim da su kolege dosta rekle o svim drugim oblastima, ja sam samo govorio o jednom malom segmentu dobiti od rebalansa budžeta i pratećih zakona. Mislim da je ovo sjajan potez predsednika države i naše Vlade za celu Srbiju. Neka nam je srećno i hvala.

ministre Mali, poštovane kolege narodni poslanici, ovo su vrlo teška vremena u kojima živimo i mora se balansirati između očuvanja života i zdravlja građana i obnova napretka i privrede.Na sreću, na čelu ove zemlje je predsednik Aleksandar Vučić koji, ne samo da voli da radi, nego zna i šta radi. On čini da od gubitnika postanemo dobitnici i podigao je ugled Srbiji, da se sada na nas ugledaju i druge zemlje.Srbija je postala odgovorna država koja brine o zdravlju i životu svojih građana, ali i o svojoj privredi.Nadali smo se i priželjkivali da će pandemija stati prošle godine. Pošto se to nije desilo, kovid i dalje hara, zato država Srbija uplaćuje 60 evra pomoći svim punoletnim osobama koje se prijave od 28. aprila do 15. maja, maja, ne računajući penzionere i dobitnike socijalne pomoći koji idu po automatizmu i nije potrebno da se prijavljuju.Takođe, pomaže se i privredi kroz garantnu šemu koja je formirana prošle godine, i to u iznosu od dve milijarde evra. Država će biti garant za preduzetnike, mala i srednja preduzeća, kako bi se lakše prebrodila ova, ne samo zdravstvena nego i velika ekonomska kriza.Preko kriza.Preko banaka se obezbeđuje 1,7 milijardi evra i za finansiranje likvidnosti obrtnih sredstava i još 500 miliona za najugroženije. Izmenom zakona menja se rok do kada moraju biti pušteni krediti u tečaj, a to je 31. jul 2022. godine i grejs period je sada od 18 do 24 meseca sa periodom otplate od 60 meseci, dok je prethodna garantna šema bila na 36 meseci i grejsom od devet meseci.Predlogom zakona o potvrđivanju sporazuma i o podsticanju investicija između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država se dodatno podstiče ekonomska saradnja dve zemlje kroz proširenje ponude finansijskih instrumenata Međunarodne razvojne korporacije korporacije DFC za razvoj privrede Republike Srbije.To mora da se kaže zato što je to apsolutna istina. Predsednik Vučić zna da sklopi prijateljstva i da ga cene veliki i moćni državnici. Postao je prijatelj velikih i moćnih ljudi i vratio ugled našoj zemlji, pa da ništa drugo nije uradio, to je ogromna stvar. Ne smemo zaboraviti koliko smo mi Srbi bili anatemisani. To mogu samo istinski kvalitetni i harizmatični ljudi. Tako zahvaljujući predsednikovoj poseti Americi je i došao DFC u Srbiju i Srbija je prva u regionu i među prvima u svetu koja je sklopila ovakvu vrstu sporazuma.Njegov ugled u svetu i prijateljstvo sa moćnom državnicima sveta su omogućile našim privrednicima širok dijapazon finansijskih instrumenata koje nudi Međunarodna razvojna finansijska korporacija.Sve gore pomenuto u stvari obezbeđuje ekonomski razvoj naše zemlje i stvaraju pogodnosti za nove investicije. To za naše građane znači nova radna mesta i bolji životni standard.Zaista mi je žao, jer ceo svet je zadesila ova pandemija, jer da nije toga sigurno bi bili zabeleženi, prvenstveno vi ministre Mali, kao neko u čije vreme kriva BDP-a

vakcina i to u vreme ogromne nestašice, zatim opremu za bolnice, kiseonik, laboratorije, ali i čitave bolnice i kliničke centre. To sve košta. Država Srbija uložila je npr. 18 miliona evra u Institut „Torlak“, da bi pokrenuo proizvodnju vakcine protiv virusa korona i u budućnosti će moći da izvozi u države regiona.Srbija je prva evropska zemlja koja je počela da proizvodi rusku vakcinu „Sputnjik V“. Prve doze izlaze od 5. do 10. juna i u drugoj fazi do kraja godine će moći samostalno da proizvodimo vakcine. Sada se još uvek ne zna ili „Sputnjik V“ ili je to u pitanju „Sinofarm“.Mnogo znači da ne zavisimo ni od koga. I to u ovoj opštoj nestašici vakcina i u velikoj potražnji da li će nam poslati vakcine ili ne. Naravno, država je sve vakcine uredno plaćala i to je važno da građani znaju, da ni od koga ne dobijamo ništa na poklon.Građani Srbije neka ne zaborave koliko je važno i koliko su srećni da imaju mogućnost izbora. Nigde u svetu to nije slučaj, ali ne zavisiti ni od koga i zaštititi svoje stanovništvo je apsolutno imperativ našeg predsednika i naše Vlade. Sramotno je bilo šta reći predsedniku Vlade Republike Srbije, osim svaka čast i hvala vam. Nije sve u politici i ideologiji, ima nešto u ljudskoj pristojnosti i etici.Ja vam se zavaljujem na pažnji i želim svima dobro zdravlje, a i vašim porodicama. Hvala.

da li jedna od država, odnosno njena Vlada vodi dobru ili lošu ekonomsku i monetarnu politiku najbolje se vidi u godinama krize, jer kada globalne ekonomije rastu, onda u manjoj ili većoj meri sve države imaju ekonomski rast, a kada dođu godine krize onda se ipak vide i neke druge veštine i mogućnosti predviđanja globalnih ekonomskih okolnosti.Tako mi danas možemo da veoma kvalitetan način uporedimo kako se naša država ponašala u ovoj trenutnoj Kovid krizi, a kako tokom krize koju smo imali pre desetak godina, iako naravno te dve krize nisu baš za poređenje, jer je ova današnja drastično teža i komplikovanija i na kraju krajeva nije samo ekonomska kriza, ali ako se recimo prisetimo 2009. godine, mi smo tada imali smo tada imali pad BDP-a od nekih minus 3%, s tim što su neke procene bile da je taj pad malo i fingiran i da je on u stvarnosti bio značajno veći. Ako to uporedimo sa prethodnom, veoma teškom 2020. godinom, naš pad BDP-a je bio svega minus 1,1% što je neuporedivo bolji rezultat u značajno težim okolnostima.Ako, uzmemo u obzir da smo tokom krize 2009. i 2010. godine izgubili 400.000 radnih mesta, a i oni ljudi koji su zadržali svoje poslove su imali velike probleme zbog izuzetno smanjene kupovne moći, što zbog depresijacije nacionalne valute, što zbog veoma visoke dvocifrene inflacije, pa samim tim nisu bili ni u mogućnosti da servisiraju svoje obaveze, kredite i sve nas je to dovelo u jednu veliku ekonomsku krizu i jedan začaran krug iz kojeg godinama nismo mogli da izađemo.I sve to isto bi se dogodilo i prethodne godine da Vlada Srbije nije brzo i pravovremeno reagovala, privreda ne bi izdržala duže od par meseci i veoma brzo bi imali veliki broj izgubljenih radnih mesta i sve to što smo već u krizi koju sam malopre pomenuo već preživeli i dugo osećali ekonomske posledice toga.Još godina prošlog veka za vreme velike depresije, čuveni ekonomista Džon Kejnz napisao je jednu knjigu pod nazivom „Opšta teorija zaposlenosti, kamate i novca“ zbog koje je postao jedan od najuticajnijih ekonomskih stručnjaka, analitičara dvadesetog veka, gde je definisao nekoliko načela.Jedno od osnovnih načela, pored naravno činjenice da bez pune uposlenosti nema rasta BDP-a i oporavka ekonomije, definisao je jedno načelo koje se zasniva na tome da u godinama krize, što je logično, privatni kapital miruje. Ljudi su uplašeni, rezervisani, izbegavaju da ulažu svoj novac, ekonomske kretnje se usporavaju i to dodatno otežava izlazak iz krize i njegov stav je bio da države u tim situacijama moraju da se uključe, pre svega kroz velika javna ulaganja, javne kapitalne investicije i da na taj način se postigne maksimalna uposlenost, da se ljudi zaposle i da se pruži podrška i privatnom sektoru.Upravo je to ono što je država Srbija uradila prethodne godine, jer pored toga što je podelila teret odgovornosti sa privredom i pomogla privredi da se najveći broj radnih mesta zadrži, mi praktično ni jednu kapitalnu investiciju nismo zaustavili. Nastavili smo da gradimo i auto-puteve i pruge i škole i bolnice i sve je to pomoglo da na kraju godine imamo drugi najbolji rezultat u Evropi i minimalan pad BDP, a da već u ovoj godini možemo da računamo na već

toga mislim da su ova dva primera odnošenja prema krizi, primer trenutni, za vreme Kovid krize, jedan školski primer kako država treba da se ponaša, a sa druge strane kada govorimo o krizi koja je nastala 2009. godine, školski primer kako država ne treba da se ponaša i oni akteri politički koji su u to vreme bili na vlasti su i danas prisutni u političkom životu naše zemlje.Neke stvari su se kod njih drastično promenile, a neke su ostale iste. U odnosu na početak krize, drastično su se promenili njihovi bankovni računi. Dakle, oni su drastično uvećani i ono o čemu uvek treba građani Srbije dobro da razmisle, kako je moguće da u vreme te velike krize 2008, 2009. i 2010. godine kada je čitava privreda propadala, građani ostajali bez posla, bez svojih primanja, kako je paralelno sa tim u isto vreme moglo da se desi da, recimo, firme Dragana Đilasa zabeleže neverovatan ekonomski uspeh, da zabeleže ekonomski procvat, finansijski procvat za koji ne znam da li ima još puno kompanija u svetu koje su toliko napredovale u vreme velike krize i u vreme kada su svi drugi propadali.Iz toga proizilazi ono što se nije promenilo i što je potpuno isto i danas kao što je bilo i pre deset godina, ti ljudi isključivo vode računa o svom ličnom interesu i zaštiti svog kapitala.U prilog svega ovoga što sam rekao izneću samo još jednu činjenicu, a ona se tiče upravo zaposlenosti o kojoj sam malopre dosta govorio, neću sada pominjati procente nezaposlenosti pošto mnogi to vole da osporavaju i da osporavaju ankete radne snage prema Evrostatu. Podatak da u odnosu na 2009. godinu danas u Srbiji 400 hiljada ljudi više ima posao. Dakle, 400 hiljada više je zaposleno. To nije statistički podatak, to nije procenat, to je egzaktan podatak koji se može proveriti. To su ljudi za koje se uplaćuju porezi i doprinosi. Zahvaljujući tome danas u velikoj meri možemo da isplaćujemo penzije iz doprinosa, a ne iz budžeta i zaduživanja.Rekao sam malopre da ovo nije samo ekonomska kriza, da se ona prožima kroz mnoge sfere društva i ona je u velikoj meri i zdravstvena. Dosta smo govorili o tome kako država Srbija sprovodi proces vakcinacije. On je naravno važan iz zdravstvenih razloga, jer tako štitimo živote ljudi i iz ekonomskih razloga, jer što se brže budemo otvarali, ekonomski ćemo još više da rastemo. Imaćemo mogućnost da i naredne godine imamo ovako veliki rast.Ima još jedna važna stvar, a ona se tiče ugleda naše države u svetu. Dakle, mi vidimo da u poslednjih meseci mnogi svetski i veoma poznati časopisi i mediji na najbolji mogući način govore o tome kako se Srbija organizovala tokom kovid krize, kako je organizovala vakcinaciju, kako je solidarna prema regionu i pomaže regionu i sve to mnogo podiže ugled Srbiji u svetu. U mnogo većoj meri motiviše mnoge da u Srbiju investiraju, da sa Srbijom posluju i iz toga i proizilazi podatak koji ste vi ministre izneli juče, a to je da smo održali visok nivo direktnih stranih investicija, iako je bila godina veliki kovid krize. Dakle, sve su to razlozi zbog kojih se ugled Srbije značajno popravio u svetu, ali to nije došlo tek tako i tu se vraćam na sam početak kada sam govorio o sposobnostima državnika i vlada da predviđaju globalne političke okolnosti i tu se vraćam na tu 2014. godinu, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio o tome koliko je važno da obnovimo prijateljstvo sa Narodnom Republikom Kinom kada su i predsednik i premijer Narodne Republike Kine posle 30 i kusur godina došli prvi put u Srbiju i kada su se mnogi podsmevali i zbijali šale na račun i predsednika i naše zemlje zbog toga, evo, sedam godina kasnije se pokazalo da su te političke procene, pre svega i državničke procene bile jako ispravne i pokazalo se ko se na ozbiljan način bavi politikom, a ko politiku doživljava isključivo kao cirkus.Na samom kraju želim da kažem nešto što nije vezano direktno za temu. Želim da, obzirom da je danas Međunarodni dan planete zemlje da pohvalim aktiviste Kancelarije za mlade u Čačku i Udruženja mladih Roma „Džipsi tim“ koji su danas organizovali akciju čišćenja obala Zapadne Morave i na taj način pokazali još jednom kako se odnose prema životnoj sredini i koliko je važno da podignemo svest o značaju ekologije u našoj zemlji. Zahvaljujem.

Zahvaljujem.Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, zakoni o utvrđivanju garantne šeme, kao nove podrške privredi su neophodni kako bi se nastavilo sa procesom ublažavanja velikih finansijskih i ekonomskih posledica, koje su nastale kao posledica pandemije izazvane virusom Kovid 19 i kako bi nastavili borbu protiv pandemije i ekonomski razvoj zemlje.Juče smo mogli da čujemo koliko napora se uložilo i koliko ozbiljnosti je pokazala naša Vlada i predsednik kada je u pitanju nastavak borbe sa pandemijom, nastavak projekata vezanih za kapitalne investicije i dalji razvoj i ekonomski napredak Srbije. Čuli smo koliki je teret odgovornosti preuzela Republika Srbija na sebe kada je u pitanju ostvarenje rezultata u svim sferama privrede, kako bi održala stabilnost i rast i nadoknadila gubitke preduzetnicima koji su bili onemogućeni da rade zbog vanrednog stanja.Veliki stanja.Veliki broj zemalja u svetu nije izdržao nalet pandemije i ušli su u ekonomsku krizu. Međutim, zahvaljujući upravo odgovornoj politici koju uspešno vodi predsednik Vučić doći ćemo do rasta 6% BDP ove godine i upravo zbog ove stabilnost Srbija je još atraktivnija za direktne strane investicije, čiji priliv iznosi skoro tri milijarde evra 2020. godine.Činjenica je da pandemija još uvek traje, da je broj obolelih i preminulih još uvek visok, iako do sada imamo preko tri miliona vakcinisanih građana u Srbiji, ali je takođe i činjenica da je veliki broj mutacija ovog virusa za koje se ne može odmah saznati kakve su i kolike posledice. Čitav svet, sve države se bore i ulažu ogromne napore u očuvanje privrede. Naša sreća jeste to što zahvaljujući naporima koje ulaže predsednik Aleksandar Vučić imamo sve vakcine. Građani mogu da izaberu kada i kojom vakcinom će se vakcinisati, naravno ako to žele.Najbitnije je što Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednikom Vučićem je našla načine da pomogne građanima i privredi kako bi prevazišli probleme i zastoje u radu koji su nastali zbog neophodnosti uvođenja vanrednih mera.Treći mera.Treći ekonomski paket pomoći privredi i građanima vredan je 257 milijardi dinara, što predstavlja 17,2% našeg BDP. S obzirom da je nakon uvođenja vanrednog stanja došlo do pada prihoda neophodna je podrška Republike Srbije kako bi se održala likvidnost. da Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant obezbedi dodatnih 500 miliona evra za kredite koje banke obezbeđuju privrednim subjektima za finansiranje likvidnosti.Drugi zakon se odnosi na mikro, mala i srednja preduzeća koja posluju u putničkom transportu, u ugostiteljstvu, hotelijerstvu, turističke agencije zato što su u proteklom periodu pretrpeli najviše štete i imaju najveće posledice u poslovanju. Pretrpeli su značajan pad prihoda, te je neophodna podrška Republike Srbije kao garanta za njihovu revitalizaciju i likvidnost. Podsetiću da je prvi paket mera pomoći privredi bio u aprilu prošle godine, a drugi u septembru, podrazumevao je isplatu dva puta po 60% minimalne zarade i odlaganje plaćanja poreza i doprinosa za mesec dana. Ove mere imaju za cilj i očuvanje proizvodnih kapaciteta i radnih mesta koliko god je moguće, a najvažnije je da građani znaju da vrednost sva tri paketa pomoći iznosi preko osam milijardi evra.Da je i ove godine ostvareno povećanje plata i penzija i uz to povećanje su plate za vojsku Srbije i da će se i ove, kao i prošle godine, finansijski pomagati građanima i dodatno penzionerima i nezaposlenima i dok tzv. antivakcinaši izmišljaju sve moguće razloge protiv vakcinacije, politizujući čak i sam proces protiv borbe protiv pandemije samo zato što moraju da iskale mržnju koju imaju prema predsedniku Vučiću, a finansirani od opozicionih partija koje besne što ne mogu više da kradu naš novac, neverovatno je da idu do tih granica da optužuju kako vakcine izazivaju sterilitet, kako se na nama vrše eksperimenti, kako su vakcine tihe ubice i to sve u vreme kada se ceo svet bori da obezbedi vakcinu.Sve ovo sam navela zato što su ovakve tvrdnje velika drskost kada se zna koliko je ova vlast učinila i kako bi podstakla porast nataliteta u Srbiji, kako bi pomogla roditeljstvu i odrastanju dece, kako bi vratila one koji su otišli u svet u potrazi za poslom.Moram, dragi građani, da vas podsetim ko su ti opozicioni koji glume žrtve. To su deo žute bande koji se obogatio od pljačkaških privatizacija i oni koji su im se iz ličnih interesa priključili preskačući iz partije u partiju. To su neki poput bivšeg gradonačelnika Beograda, Dragana Đilasa, direktno odgovornog za pljačku Telekoma 2011. godine kada je to državno preduzeće pod njegovim pritiskom bilo primorano da kupi četiri kablovska kanala Arena sport za 7,7 miliona evra, nekadašnjeg upravljača našeg glavnog grada koji za samo četiri godine je zaradio zaradio preko 600 miliona evra. To je neko za čije vlasti za nabavku 200 autobusa je nestalo 150 hiljada evra po autobusu, neko ko je izgradio najskuplji most u Evropi. Đilasove firme su po Srbiji imale godišnji prihod od preko 80 miliona evra, dok je pola miliona građana Srbije ostalo bez posla, BDP je bio minus 3,1, a javni dug od skoro 80%.Da samo spomenem i Jeremića koji nas je omalovažavao po celom svetu, koji za potpisivanje ugovora sa Energoprojektom Srbije odštetio za više od 5,2 miliona evra. Za pet godina mandata na mestu ministra spoljnih poslova na putovanja i luksuz potrošio je više od 3,6 miliona evra iz budžeta itd. Da više ne nabrajam.Eto kako se otvorilo preko 50 računa po svetu na kojima se nalazi naš novac i zašto se preti predsedniku Vučiću i njegovoj porodici, zašto se prave vešala, preti ubistvom i silovanjem. Zato ne valja niti jedan funkcioner SNS. Zato vređaju i omalovažavaju vas građane koji ste dali poverenje nama, SNS i predsedniku Vučiću, a nisu gadljivi na novac koji daje Republika. Nije im teško da se voze po novim autoputevima i da primaju redovne plate, ali vreme i istrajnost će pokazati kada smo na pravom putu. Srpska napredna stranka je pokazala da neće a ima posla sa lopovima, da neće dozvoliti da se krade i da će sankcionisati i istražiti svakoga koga uhvati u kriminalu i krivičnom delu bez obzira na političku pripadnost. Pokazala je da se vodi istinom i pravdom.Na kraju, predsednik Vučić nije samo obezbedio da u Srbiji imamo sve vakcine, da pomažemo i druge zemlje dajući im vakcine i primamo strane državljane kako bi ubrzali proces ozdravljenja, već je omogućio da se u našoj zemlji pokrene proizvodnja vakcina protiv Kovida 19, obezbedio je i ulaganje u opremu za Torlak kako bi pokrenuli proizvodnju četvorovalentne vakcine protiv gripa, a do sada smo morali da čekamo na uvoz tih vakcina.Znači, uz jačanje zdravstva i zdravlje nacije ide se ka otvaranju novih radnih mesta. Srbija se stavlja u poziciju koja nas označava kao jaku, stabilnu i bezbednu za život.

i bolju budućnost za nas i našu decu. Zato ću u danu za glasanje podržati sve predložene zakone.

jednu vest na upravo završenoj sednici Vlade Republike Srbije donesen je zaključak o početku izgradnje nove kovid bolnice u Novom Sadu. Bolnica će imati kapacitet od 600 kreveta i ovaj projekat je neophodno realizovati, kako je predsednik Vučić rekao u hitnom postupku. Dakle najkasnije do 1. septembra ove godine Srbija će imati još jednu novu posebnu kovid bolnicu.

Sada vidite kako, ono o čemu govorimo ovde nisu prazna obećanja.Dakle, juče smo govorili o tome da ćemo krenuti u izgradnju nove kovid bolnice, da su u rebalansu budžeta obezbeđena sredstva i u ovom zaključku danas to se i navodi, da su obezbeđena sredstva u iznosu od četiri milijarde i 150 miliona dinara da završimo i da sagradimo novu treću kovid bolnicu u Novom Sadu.Čestitam svima, pogotovo svim građanima Srbije ovo će sigurno doprineti još boljoj i efikasnijoj borbi protiv korona virusa. Hvala puno.

na početku, zaista jedna lepa vest i želeo bih da podelim zadovoljstvo sa kolegama, sa građanima Srbije, na činjenici da ćemo uskoro imati još jednu kovid bolnicu, koja će u ovim teškim vremenima definitivno doprineti našoj, već sada uspešnoj borbi sa pandemijom korona virusa.Mada, kad smo kod dobrih vesti to u Srbiji više i nije iznenađenje, to je već postalo na neki način praksa, praksa da se obećanja koja su data od strane najviših državnih funkcionera ispunjavaju.Danas je pred nama jedna veoma važna tema, pogotovo kada imamo u vidu globalnu i zdravstvenu i privrednu situaciju, tema koja u ovim okolnostima dodatno dobija na značaju, a to je set zakona koji se odnose na podršku, odnosno omogućavanje novog paketa podrške privredi i građanima Republike Srbije.Evo, već ušli smo u drugu godinu kako traje ova pandemija, pandemija korona virusa sa kojom se bori čitav svet. Kada je u pitanju naša zemlja, ako se osvrnemo iza sebe, možemo reći da smo do sada zaista postigli izuzetne rezultate rezultate u ovoj borbi, kako na planu očuvanja života i zdravlja naših sugrađana, tako na planu očuvanja privredne aktivnosti, tako na planu očuvanja naše ekonomije.Upravo ova zdravstvena kriza pokazala je svu opravdanost ekonomske politike koju je u prethodnom periodu vodilo državno rukovodstvo, dakle Vlada Republike Srbije, predsednik Aleksandar Vučić, politike koja za rezultat daje, odnosno već je dala veliku otpornost naše privrede prema svim negativnim posledicama koje ostavlja ova pandemija.Kada

i mogu reći da su sve ove mere i u prethodnoj godini, ali i mere koje će biti preduzimane u tekućoj godini, bile usmerene kao što sam rekao, ka očuvanju privrede i očuvanju radnih mesta.Mi smo već do sada postigli izuzetne rezultate koji su vidljivi, koji se ne mogu osporiti, koje ističu i sve eminentne međunarodne finansijske institucije. Dakle, u uslovima nikada težim u poslednjih nekoliko decenija, mi smo ne samo uspeli da očuvamo zaposlenost, već smo nezaposlenost sveli na rekordno nizak nivo. Dakle, danas je nezaposlenost u Srbiji jednocifrena, odnosno ima jednocifren procenat, kada pogledamo apsolutne brojke, 2020. godine smo imali 50.500 više registrovanih zaposlenih lica u odnosu na 2019. godinu, što je zaista rezultat za svako poštovanje, pogotovo ako pogledamo okolnosti u kojima se i naša zemlja u čitav svet nalazi.Svako sačuvano radno mesto, svako novootvoreno radno mesto je veliki uspeh je veliki uspeh za SNS i očuvanje egzistencije, poboljšanje životnog standarda građana Srbije i u budućem periodu će biti zvezda vodilja naše politike. Uprkos ovoj globalnoj krizi koju je izazvala pandemija virusa Kovid 19, Srbija je danas ekonomski stabilna država. Kao što sam rekao, to je rezultat ispravne ekonomske politike iz prethodnih perioda, ali to je rezultat i jednog sveobuhvatnog paketa ekonomske pomoći privredi i građanima koji je država prošle godine sprovela, a koji je težak nešto više od šest milijardi evra.Malo koja zemlja u Evropi, sa privredama koje su mnogo razvijenije i mnogo jače od naše je uspela da sprovede jedan ovakav paket podrške i zato smo mi bili u stanju da u kriznoj godini povećavamo plate i penzije, dakle, plate zdravstvenim radnicima, da povećavamo penzije, da isplaćujemo jednokratnu pomoć i penzionerima i zdravstvenim radnicima i zato smo u 2020. godini imali izvoz koji je porastao u odnosu na 2019. godinu. Dakle, sa 17,1 na 17,5 milijardi evra. U istom stilu i u istom ritmu nastavljamo i u tekućoj 2021. godini, gde smo već imali povećanje zarada za zdravstvene radnike od 5%, za sve ostale u javnom sektoru najpre 3%, zatim dodatnih 1,5% i ono što me posebno raduje uz sva ulaganja u tehničku opremljenost, u modernizaciju Vojske Srbije, mi radimo i na popravljanju životnog standarda

bih da mi neko kaže, postoji li takva zemlja koja je u ovoj krizi u stanju da povećava plate svojim zaposlenima u javnom sektoru?Jedan od veoma važnih segmenata razvoja svake države, pa tako i naše jesu priliv direktnih stranih investicija. Već smo nekoliko puta čuli i danas i prethodnih dana da uprkos svemu ovome, direktne strane investicije i dalje pristižu u Srbiju, da smo lider u regionu Zapadnog Balkana, da smo apsolutni šampioni, odnosno da je neto priliv stranih investicija veći od svih zajedno zemalja u regionu Zapadnog Balkana.Svaka investicija je važna. Svaka investicija donosi određen broj radnih mesta, ali ja bih izdvojio dve izuzetno važne investicije koje će u budućnosti definitivno promeniti Srbiju na bolje, to su investicije dve japanske kompanije „Tojo tajers“ u Inđiji i „Nidek“ u Novom Sadu, pogotovo ova druga gde će kompanija „Nidek“ u Novi Sad investirati dve milijarde evra.Šta nam to govori? Dakle, kada renomirane japanske kompanije u ovom momentu ulažu u Srbiju, to znači da strani investitori i danas Srbiju vide kao i politički i ekonomski stabilnu zemlju, kao pravnu državu, kao državu koja ima povoljan poslovni ambijent.Usvajanjem ovog paketa zakona koji je danas na dnevnom redu, mi ćemo omogućiti novi paket podrške za privredu i građane vredan negde oko dve milijarde evra. Već smo dosta toga čuli od mera koje očekuju i privredu i građane u cilju ublažavanja posledica pandemije i ja se ne bih tu naročito ponavljao.Međutim, želim da istaknem jednu činjenicu, državno rukovodstvo Srbije danas brine o svim svojim građanima, dakle o svim grupama stanovništva, o svim granama privrede. Naročito o onim najugroženijim, a danas su definitivno najugroženiji naši sunarodnici na Kosovu i Metohiji. Za njih je predviđena pomoć od 100 evra i za odrasle i za decu i još 200 evra za sve nezaposlene. Dakle, na ovaj način država će pomoći građanima Srbije na Kosovu i Metohiji ali, naravno, to nije sve i u buduće će nastaviti da ulaže u puteve, u škole, u bolnice.To je politika koju vodi Aleksandar Vučić i to je politika koja pokazuje patriotizam. To je politika kojom se čuva srpski narod na Kosovu i Metohiji. To je politika kojom se čuva Srbija na Kosovu i Metohiji,

nisu učinili ništa, odnosno, da budem precizniji, jesu – uveli su granicu između Srba i Srba, izmestili pitanje Kosova i Metohije iz UN, postavili ono katastrofalno pitanje Međunarodnom sudu pravde, ali i o njima, njihovim delima, narod je već sudio, a verovatno će suditi na nekim narednim izborima.Kada pričamo o očuvanju privrede, mi se za očuvanje privrede ne borimo samo kroz ovaj paket pomoći. Mi se za očuvanje privrede borimo i kroz očuvanje života i zdravlja naših građana, kroz masovnu vakcinaciju, jer nam samo masovna vakcinacija daje šansu da se možemo vratiti normalnom životu, da se možemo vratiti normalnim privrednim aktivnostima bez bilo kakvih ograničenja.Kada je u pitanju vakcinacija, mnogo toga je već rečeno i u ovom visokom domu, a mnogo toga je već rečeno i u međunarodnim okvirima. Najeminentniji, najveći svetski mediji su pisali o primeru Srbije, odnosno navodili su Srbiju kao primer uspešne vakcinacije i kroz organizaciju i po broju vakcinisanih. Slobodno mogu reći da to možemo zahvaliti predsedniku Vučiću.Dakle, u vremenu kada je vladala velika, upotrebiću jedan grub izraz, otimačina za medicinskom opremom, dakle, prošle godine, na primer od respiratora, pa sada na primer vakcina, Srbija nije oskudevala ni u respiratorima, a još manje danas o vakcinama. Štaviše uspeh Srbije je utoliko veći kada znamo da naši građani mogu da biraju kojom vakcinom će se vakcinisati.Na samom kraju ja bih se osvrnuo na rebalans budžeta o kojem smo juče govorili. Dakle, veoma je važno da građani znaju da ni jedan kapitalni projekat, opet govorim, uprkos globalnoj krizi, ni jedan kapitalni projekat nije doveden u pitanje. Štaviše, u budžetu za 2021. godinu odvojena su rekordna sredstva za realizaciju predviđenih kapitalnih projekata. Neću ponavljati sada autoputeve koji su u izgradnji i oni koji će do kraja godine početi da se grade i sve one najavljene bolnice, kliničke centre čija rekonstrukcija, čija izgradnja je u toku, ali ću se samo na trenutak osvrnuti na vaše izlaganje, ministre, kada ste u nekoliko navrata pomenuli Loznicu i to svaki put u kontekstu realizacije izuzetno važnih i za Loznicu i za Podrinje.Opet podvlačim, zahvaljujući, pre svega predsedniku Aleksandru Vučiću, od Podrinja koje je ranije bilo devastirano, sa katastrofalnom infrastrukturom, sa ljudima koji su odlazili u veće gradove u potrazi za boljim životom, mi danas imamo sasvim drugačiju sliku. Neki projekti su realizovani, neki su u toku, a neki će biti realizovani.Konkretno, vi ste juče, ja to želim da podelim sa građanima Loznice i Podrinja, pomenuli da su u ovom rebalansu opredeljena sredstva za nastavak izgradnje saobraćajnice Ruma-Šabac-Loznica, odnosno autoput Ruma-Šabac, a brza saobraćajnica Šabac-Loznica, zatim da su opredeljena sredstva za izgradnju obilaznice oko Loznice i naravno sredstva za nastavak radova na izgradnji hirurško-ginekološkog bloka u Loznici koji je počet pre 30 godina i u koji, do Aleksandra Vučića, niko nije uložio ni jedan dinar, a mnoge vlasti su se promenile na nivou države.Otkud

danas mi u budžetu imamo novac i za pomoć privredi i građanima, i za povećanje plata i penzija, i za realizaciju svih ovih projekata koji su započeti i koji će biti realizovani. kao i sve moje kolege ja ću glasati za ovaj set zakona kojim se omogućuje podrška privredi i građanima. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Sledeća je koleginica Olja Petrović.Izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsedavajući.Uvaženi ministre sa saradnikom, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovane građanke i građani Republike Srbije, pred nama su danas predlozi zakona kojima država nastavlja da pomaže, kako građanima, tako i privredi.Država nastavlja da najveći teret krize preuzima na sebe. Posle dva paketa pomoći koje smo imali u toku protekle godine za koje je izdvojeno čak 704 milijarde dinara, sledi i treći paket mera za koje je predviđeno 257 milijardi dinara što je ukupno neverovatnih 8 milijardi evra i predstavlja 17,2% našeg BDP.U vreme kada je ceo svet bio zatečen pandemijom izazvanom Kovidom – 19 Srbija je brzo reagovala. Pomoći su bile pravovremene, snažne i delotvorne. Pokazali smo da smo odgovorna i stabilna zemlja čime smo sačuvali stabilnost, ali i privredu i radna mesta. U Srbiji nije bilo otpuštanja radnika kao što smo mogli videti u mnogim zemljama, kako u regionu, tako i u celom svetu.Pokazali smo da vodimo računa o svakom dinaru. Pored ovog trećeg paketa mera pomoći i pored svih investicija širom naše zemlje, a vidimo da je Srbija postala jedno ogromno ogromno gradilište, i pored toga što su za kapitalne investicije opredeljena nikad veća sredstva i budžetom za 2021. godinu, ali i ovim rebalansom, naš javni dug ne prelazi 60% našeg BDP što možemo

Stopa nezaposlenosti u kriznoj 2020. godini je bila manja u odnosu na 2019. godinu. Znači, nezaposlenost je u Srbiji opadala i pored krize izazvane Kovidom-19. Podsetiću vas da smo samo pre desetak godina i pre dolaska Aleksandra Vučića i SNS na vlast imali nezaposlenost preko 20% i Srbiju koja je bila pred bankrotom. To su bila vremena kada su na fabrike stavljani katanci, kada su ljudi brinuli da li će moći porodici da obezbede parče hleba, ali su se zato milioni na računima pojedinaca i te kako gomilali svuda po svetu.Građani zaslužuju da znaju gde i kako se njihov novac troši. Posle sprovedenih reformi država je nastavila da se prema finansijama ophodi domaćinski i odgovorno, što se najbolje videlo i u ovoj krizi kada je država bila na osnovu toga u mogućnosti da pomogne, ali i dalje pomaže i privredi i građanima.Posle 100 evra u dinarskoj protivvrednosti koje su prošle godine dobili svi punoletni građani koji su se prijavili za ovu meru podrške, sada će svi punoletni građani dobiti još po 60 evra novčane pomoći, kako bi se pružila ekonomska podrška i ublažile posledice pandemije, ali i kako bi nastavili borbu za očuvanje životnog standarda. Za ovu pomoć građani će posle usvajanja ovog Predloga zakona moći da se prijave elektronskim putem od 28. aprila do 15. maja i od 5. maja telefonskim putem. Penzionerima, ali i primaocima socijalne pomoći i licima u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija pomoć će biti automatski uplaćena, što bi značilo da za njih nije potrebna bilo kakva vrsta prijave.Pomoć u iznosu od 100 evra prošle godine je dobilo 6,2 miliona ljudi. Država je sada spremna da pomogne sa još 30 evra u maju i 30 evra u novembru, za šta je potrebna samo jedna prijava građana.

Pomoć je predviđena i za naše građane na Kosovu i Metohiji, pa će tako svi punoletni građani, uključujući i decu, dobiti 100 evra, dok će za nezaposlene na Kosovu i Metohiji biti obezbeđena pomoć u iznosu od 200 evra.Nastavlja se i pomoć privredi, pa je ovim trećim paketom predviđeno tri puta po pola minimalca za sva mikro, mala, srednja, ali ovaj put i velika preduzeća i preduzetnike. Takođe za one najpogođenije ovom krizom ide dodatna pomoć u vidu 600 evra po autobusu za sve prevoznike u narednih šest meseci, odnosno od aprila do septembra, kao i pomoć gradskim hotelijerima – 350 evra po krevetu i 150 evra po sobi.Pored

Srbija, kao odgovorna država, odlučila je da produži postojeću garantnu šemu, kao i da uspostavi novu garantnu šemu za podršku najugroženijim preduzetnicima.Izmenama Zakona o postojećoj garantnoj šemi predviđeno je da ugovori o kreditu moraju da budu zaključeni najkasnije do 30. juna 2022. godine, a prethodno je to bilo moguće do 30. juna 2021. godine. Takođe, krediti mogu biti pušteni u tečaj najkasnije do 31. jula 2022. godine. Krediti pokriveni postojećom garantnom šemom daju se sa periodom otplate od 36 meseci, sa uključenim obaveznim grejs periodom od devet do 12 meseci. Proširenjem postojeće garantne šeme ne menjaju se uslovi podobnosti, tako da svi preduzetnici mikro, malih, srednjih preduzeća koji ispunjavaju zakonom propisane uslove mogu da apliciraju za kredite koji imaju garanciju države, u skladu sa Zakonom o prvoj garantnoj šemi.Uz

uz mogućnost otplate kredita u mesečnim i kvartalnim otplatama, a pored toga proširena je i namena kredita.Pored svih mera kao odgovor državi u pandemiji, u Srbiji se nastavlja i sa ulaganjem u kapitalne investicije, pa se trenutno grade četiri auto-puta, dok ćemo do kraja godine imati u izgradnji čak osam auto-puteva. Pored toga država je izdvojila novac, kao što ste upravo i rekli, danas na Vladi je to i usvojeno, da se gradi još jedna potpuno nova kovid-bolnica u Novom Sadu, dok smo u rekordnom roku već izgradili dve nove kovid-bolnice u Batajnici i Kruševcu.Država je obezbedila sredstva i za lekove, medicinsku opremu i vakcine. Srbija je među najboljima u Evropi po vakcinaciji. Građanima su na raspolaganju čak četiri vrste vakcina. Kod nas su te vakcine besplatne, dok to nije slučaj svuda u svetu i mnoge zemlje se bore na svetskom tržištu jer nemaju nijednu vrstu vakcina. Srbija, zahvaljujući mudroj politici predsednika Aleksandra Vučića, ima dovoljan broj vakcina za naše građane, a pored toga u mogućnosti smo da pomognemo i našim komšijama u regionu, kao što smo već radili, ali radićemo i u narednom periodu.Pored nove kovid-bolnice završava se i rekonstrukcija Kliničkog centra Srbije u Beogradu, ali počinje i rekonstrukcija Kliničkog centra u Novom Sadu, a nastavljaju se rekonstrukcije opštih bolnica i domova zdravlja širom Srbije, među kojima je i rekonstrukcija Opšte bolnice u Pirotu, gradu odakle ja dolazim. Ali svakako najvažnije jačanje našeg zdravstvenog sistema je ulaganje u „Torlak“ i odlučnost da se u Srbiji proizvode vakcine.Srbija je postala dobar primer u svetu. Suština uspeha je u fabrikama, bolnicama, ambulantama, putevima. Nekada smo u svetu bili poznati po našim sportistima, a sada po vakcinaciji i po rastu BDP-a, pa su tako neki inostrani mediji proglasili našeg predsednika Aleksandra Vučića i za lidera regiona. Imidž Srbije je na zavidnom nivou i to vidimo i po priliku direktnih stranih investicija. Od ulaganja u Srbiju, i pored pandemije, nije odustao nijedan investitor, naprotiv, mi u Srbiji nastavljamo da gradimo fabrike, da otvaramo nova radna mesta Srbija je imala neto priliv od 2,9 milijardi direktnih stranih investicija, dok su svi u regionu zajedno imali 1,7 milijardi. Srbija više nije slaba, Srbija čvrsto stoji na svojim nogama i ide krupnim koracima napred, na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Srbiju više ne vode lopovi kojima su lična korist i milioni evra važniji od građana i od naše zemlje.Ovim putem želim da apelujem na sve građane da se vakcinišu, jer samo imunizacijom možemo da nastavimo da gradimo još snažniju i ekonomski jaču Srbiju. Zahvaljujući odgovornoj politici koja se danas vodi, država ima mogućnost da pomogne svim građanima da se sačuvaju radna mesta i da realizujemo nove investicije, otvaramo i nove fabrike i nova radna mesta i na taj način nastavimo i dalje da smanjujemo stopu nezaposlenosti. Želimo da završimo godinu sa rastom od 6% i da budemo najbolji ili jedan od najboljih po stopi rasta BDP-a u Evropi.U skladu sa svim što sam navela, u danu za glasanje, zajedno sa mojim kolegama iz poslaničke grupe „Aleksandar Vučić – Za našu decu“, podržaću ovaj set zakona. Hvala. Zahvaljujem.Sledeći je prof. dr Vladimir Marinković. Izvolite. Hvala, uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine gospodine Tvrdišiću.Ministre Mali, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je najbitnija stvar u okviru ove naše rasprave koju imamo juče i danas da se danas u Srbiji, u Narodnoj skupštini Republike Srbije, na Vladi Republike Srbije razgovara o stvarima koje su do samo pre nekoliko godina bile nezamislive, s obzirom na to da je Srbija do 2012. godine bila jedna izrazito siromašna zemlja, zemlja koja je doživljavala jedan potpuni ekonomski kolaps koji je, nažalost, trajao od 2000. do 2012. godine. Godine 2012. nam je pretilo da nam se ekonomski sistem potpuno uruši, što se naravno negativno odražavalo na našu spoljnu politiku, na našu spoljnopolitičku poziciju i generalno na aspekte koje jedna suverena i nezavisna zemlja treba da baštini i treba da ima.Naravno, poruka je jasna kada ste ekonomski slabi, kada ste ekonomski zavisni, kada ste slabiji od država u regionu, kako ste vi to ministre pre neki dan na Odboru rekli - lak ste plen i ne možete da se razvijate, ne možete da razvijate ljudske resurse, odnosno ljudske kapacitete u zemlji i naravno ne možete da branite ni suverenitet i nezavisnost zemlje. Jer, ovi ekonomski uspesi koje imamo u prethodnih nekoliko godina su nas doveli do toga da danas pričamo o konkretnim projektima, da vodimo jednu raspravu oko toga koliko je moguće da napravimo bolnica. Koliko ćemo u narednom periodu napraviti dodatno auto-puteva, sa kim ćemo se povezivati, kako ćemo bolje da povežemo region kako bi lakše izvozili robe i usluge iz naše zemlje.Ono što je glavna poruka onog vremena u kojem danas živimo i pored velikih izazova, izazvanih korona virusom i globalno pandemijom je da danas se u Srbiji ne govori o radnim mestima i ne govori se o tome da je nemoguće pronaći radno mesto ni u Beogradu, ni u Novom Sadu, ni u Nišu, Kragujevcu, a da ne govorim o manjim gradovima i manjim opštinama, nego govorim o nekim drugim stvarima, a to je zaštita okoline, zaštita životne sredine, bolji radni uslovi. Da li su nam bolji investitori iz Japana ili Južne Koreje, da li je bolje da nam dođu investitori iz Nemačke ili iz Francuske. To su neke teme koje jasno govore o tome da je predsednik Aleksandar Vučić sa njegovom jasnom vizijom i ekonomskom politikom i ekonomskim reformama koje sprovodi zajedno sa vama u Vladi i sa nama ovde koji predstavljamo većinu u Narodnoj skupštini, na čelu sa SNS, uspeo da od jednog ekonomskog mrtvaca napravi jednu respektabilnu zemlju sa kojom svi na ovom svetu žele da sarađuju.I to je istina i to je danas činjenica i to da Srbiju prepoznaju kao jedan ozbiljan ekonomski hab, hab za vakcinaciju. Prepoznaju je kao zemlju koja je ekonomski lider regiona i zemlju koja je faktor stabilnosti, a naravno i faktor budućnosti celog regiona i svih naroda koji žive na teritoriji Zapadnog

u saradnji sa Atlantskim savetom iz Vašingtona, sa jednom od najuticajnijih organizacija koja u jednoj velikoj meri i procentu kreira američku i spoljnu i unutrašnju politiku. Oni su rekli da je taj intervju bio fascinantan. Oni su rekli da su rezultati Srbije na ekonomskom polju na polju investicija fascinantni. Svako ko ima dobru nameru i svako ko želi da bude samo realan a ne pristrasan i subjektivan, treba da prizna i treba da oda počast našoj zemlji, našoj Vladi, našem predsedniku, na tome što Srbija u ovom trenutku ima i pokriva 67% svih stranih direktnih investicija u celom regionu.Srbija je u prethodnoj godini imala negde oko tri milijarde evra stranih, direktnih investicija, sve zemlje u regionu zajedno su imale negde oko 1,7 milijardi i to dovoljno govori o tome koliko je danas Srbija atraktivna zemlja i koliko je važna ta činjenica da je Srbija umela i da je predsednik Vučić umeo, a mogu slobodno da kažem i vi ministre za vas mislim da ste jedan od najboljih ministara finansija u Evropi zato što ste održali ekonomiju ove zemlje, zato što ste uspešno sproveli krizni menadžment, zato što je ova država uspela da održi nivo investicija. I ono što je najbitnije, najbitnija činjenica za naše građane, nijedan investitor, a to jeste stub razvoja Srbije, da li je on iz Japana, da li je iz Južne Koreje, da li je sa Bliskog Istoka, da li je iz SAD, da li je iz Nemačke, da li je iz Narodne Republike Kine, nije odustao od od ulaganja u Republiku Srbiju, čak i tokom ovih kriznih vremena.Zato je Srbija održala svoj ekonomski sistem, zato je Srbija pored održanja zdravstvenog sistema uspela da odvoji novac da investira i u zdravstvenu infrastrukturu, i da uradi ono što je ovoj vlasti i SNS najbitnije, da sačuva živote građana Republike Srbije, ali da i pored čuvanja života, pored čuvanja zdravstvenog sistema, održimo takav nivo

koji će doprineti tome da ova država dobije takav ekonomski zamah, da ovde faktički možemo da očekujemo da u 2022. godini i 2023. godini faktički imamo stopu nezaposlenosti od samo nekoliko procenata, stopu nezaposlenosti koja je pre pandemije bila u mnogo razvijenijim zemljama nego što je Srbija, kao što su Austrija, kao što je Nemačka, kao što je Slovačka, kao što je Poljska.Srbija se danas dakle takmiči sa najrazvijenijim zemljama. Srbija je danas zemlja koja pobeđuje. Srbija je zemlja kada govorimo o vakcinaciji koja je druga u Evropi. To je sprovedeno zbog toga što je Srbija ekonomski svakim danom sve snažnija i snažnija. Smejali su se predsedniku Vučiću pre nekoliko godina kada je govorio o digitalizaciji, kada je govorio o veštačkoj inteligenciji, kada je govorio o zajedničkim projektima sa kineskim partnerima. Pa, nas je ta investicija u digitalizaciju pored toga što smo uštedeli puno novca na taj način, puno energije, puno infrastrukture, puno ulaganja, dovelo do toga da naša imunizacija, da vakcinacija u Srbiji prolazi na najbolji mogući način. Gotovo da nema čoveka u Srbiji, a nema ni onog ko je došao i zemalja u regionu ili iz inostranstva pošto smo i tu mogućnost ponudili našim prijateljima,

kada je u pitanju vakcinacija i kada je u pitanju odbrana zdravstvenog sistema naše zemlje.Šta oni kojima to ne odgovara, naravno njih ima puno, navikli su na slabu Srbiji, navikli su da je Srbija evropski, balkanski parija i sada od kada je Vučić došao na čelo Republike Srbije, kada Srbija počinje da niže političke i ekonomske pobede. Sad je glavni argument - ma znate šta, pustite tu vakcinaciju, Vučić igra geopolitičke igre, to je geopolitika, to je vakcinalna diplomatija, Vučić želi da uspostavi veliku Srbiju. Vučić je to i rekao kako domaćoj tako svetskoj javnosti danas u ovom velikom intervjuu i američkoj javnosti. Tu je pokazao, bez dlake na jeziku da isto govori i u Vašingtonu, da isto govori u Berlinu, Briselu, Pekingu, u Moskvi, na bilo kom drugom mestu. On je rekao, za nas je velika Srbija radno mesto, za nas je velika Srbija razvoj infrastrukture, za nas je velika Srbija izgradnja bolnica, za nas je velika Srbija regionalna stabilnost, za nas je velika Srbija mini Šengen.Naša zemlja hoće više da izvozi. Naša zemlja hoće da otvori mogućnost da se brzo povežemo sa svim zemljama u regionu. Želimo da i insistiramo na tome da imamo više međusobnog razumevanja kako bi se naravno ostvarila jedina moguća politika u ovom regionu, ali bilo gde i u svetu. Politika razumevanja, politika kompromisa, politika onoga što predsednik Vučić već nekoliko godina zagovara, slobodnog protoka roba, ljudi i kapitala. Politika posla, politika prosperiteta, budućnosti.Samo na taj način može da se dođe i do pomirenja i do boljeg razumevanja, kada ljudi zajednički rade, kada se posećuju međusobno. To je ono što će definisati našu politiku i biti stup naše politike u narednom periodu, jer je pokazalo da radi, jer je pokazalo da nekoliko hiljada ljudi koji su došli iz BiH ovde u Beograd da se vakcinišu, da kažu, svako realan, ko hoće da bude realan, ko neće da bude subjektivan, on će reći, i kažu – svaka čast Vučiću, svaka čast Srbiji.Srbija je pokazala, kao što je to Vučić uveo, na jedan meritoran način, način koji može da se izmeri, koliko možemo da uradimo i koliko možemo da budemo konkretni i koliko ta konkretna saradnja može da doprinese da se ceo region razvija. Nije samo nama u interesu da izađemo sa papirom i da se hvalimo ili da pokazujemo grafikone, to jeste lepo, to je dobro, to je važno za naše građane da vide da Srbija pobeđuje, ali nam je važno da i zemlje u regionu napreduju.Važno nam je da i one imaju bolje, da njihovi građani imaju bolju platežnu moć. Nije nam u interesu što Srbija danas ima prosečnu platu 560 i nešto evra, što će do kraja godine ona biti 600 evra, a što je u ona u Crnoj Gori zamrznuta,

i učestvovao na sednici Saveta za saradnju između Republike Srpske i Republike Srbije i rekao lepo da između BiH i Srbije postoji trgovinska razmena od dve milijarde evara.Nama je cilj da to unapredimo, nama je cilj da to bude 2,5 milijardi, tri milijarde. To su glavni ciljevi Republike Srbije i zato ćemo da gradimo puteve ka BiH, zato ćemo da pomažemo našoj braći u Republici Srpskoj, ali i našim prijateljima i partnerima u Federaciji BiH da podignu svoju ekonomiju kako bi mogli još bolje i kvalitetnije da sarađujemo, i kako bi mogli da unapredimo standard i blagostanje svih naših građana.To je u interesu Republike Srbije i, na kraju krajeva, to je doktrina, i politička i ekonomska, koja u stvari daje najbolje rezultate.Iako su puno puta kritikovani i naša stranka i naš predsednik, jeste i to je nešto zašta se mi definitivno zalažemo, Balkan balkanskim narodima. Mogućnost da se mi dogovorimo između sebe kako ćemo da sarađujemo, kako ćemo da rešavamo svoje probleme i Vučić je to danas rekao, da naravno ne dolazi u obzir, kao jedna suverena i nezavisna zemlja, nemamo potrebe da trpimo bilo čiji diktat, prijateljstvo da, pruženu ruku da, partnerstvo da, investicije, saradnju na svim poljima, ali smo dovoljno snažni i dovoljno samosvesni i svoji da unapređujemo i da insistiramo na srpskoj politici i na politici koja za glavni cilj ima zaštitu srpskog naroda i naravnog svih građana Republike Srbije.Sve ovo što ste vi definisali u vašem izlaganju i što je urađeno i što će biti urađeno kroz ovo sprovođenje rebalansa budžeta govori jasno o tome, i tu ću završiti, da pored ove jake, agresivne, ekonomske doktrine koja daje velike rezultate, i smatram da ćemo imati najveći privredni rast u ovoj godini u celoj Evropi, što je dobro i za zemlju i za region.Naša stranka, SNS, misli o onima misli o onima koji su najugroženiji, misli o marginalnim društvenim grupama i pomoć i podrška koju je ova država izdvojila odlazi podjednako i našim najstarijim sugrađanima i nezaposlenima i medicinskom osoblju koje trpi najveći pritisak i najveće opterećenje, naravno i privredi, našem privatnom sektoru, jer mi nikako ne možemo, i ne smemo, da dozvolimo da izgubimo ono što je SNS i što je Vlada i što je Vlada Republike Srbije i predsednik Aleksandar Vučić, što su uspeli da stvore za ovih nekoliko godina, jedno vrlo, vrlo živo privredno tkivo u ovoj zemlji koje se zasniva na privatnom kapitalu, privatnim inicijativama.Ono što je stvarno, ja mislim, najveći domet ove politike je da se u Beogradu, u Srbiji, u Surdulici, u Gadžinom Hanu, u Krupnju, u Novom Sadu investitori, svi koji dolaze iz sveta, da li su oni iz Nideka, iz Japana ili su iz Jazakija ili su iz Južne Koreje, ili su iz Emirata, osećaju dobro, i smatraju ovu zemlju vrlo stabilnom i žele da na jedan dugoročan i ozbiljan način investiraju u Republiku Srbiju.Ne mogu, a da se ne osvrnem na period pre 2012. godine, kada su ovu zemlju isključivo, gospodin Martinović dobro pamti, taj period, dolazili špekulanti, dolazili ljudi koji su samo i isključivo u saradnji i sa tajkunima iz vlasti, iz DS, stranke stranke u kojoj je bio i sadašnji lider ove tzv. bojkotaške opozicije, koji je spoljnu politiku i ekonomsku politiku investicija vodio u 17 zemalja, sa 53 računa, a sa 67 miliona evra na tim računima, e to je bila politika. Kako da strpaju pare u svoje džepove i kako da na lakši i brži način, obezvrede imovinu Republike Srbije, i sve ono što su građani Republike Srbije stvarali godinama i decenijama i ti ljudi se sada usuđuju da kažu da rebalans budžeta nije dobar, da je Vučićeva politika pogrešna i da su oni ti koji su u stanju i koji imaju kapacitet da vode državu, ljudi koji nisu bili u stanju da izgrade jednu bolnicu, nisu bili u stanju da izgrade nijedan klinički centar, nisu bili u stanju da izgrade nijedan kilometar autoputa,

fabrike koje su otvorene u Srbiji u prethodnih nekoliko godina, da nabrojim sve investicije državne i zato smo došli do tog nivoa od 7,2% kapitalnih investicija, koji jeste na istorijskom nivou.Zašto? Zato što znamo i imamo dobre ljude i kvalitetne ljude, ljude koji imaju znanja i imaju rodoljublja, da svoju energiju i svoje znanje, ulože za dobrobit Srbije i dobrobit građana Srbije.Na putu i na toj politici, ćemo mi kao SNS, insistirati i dalje, na putu prosperiteta, na putu budućnosti, na putu koji će obezbediti budućnost, za našu decu, na putu politike našeg predsednika Aleksandra Vučića. Hvala. Hvala.